Da, podneli smo ovaj amandman na član 1. i na još nekoliko članova, a ista je suština.Vi u ovom zakonu za poginule borce, kažete da su pali borci. Mi mislimo da je to neprimeren neprimeren izraz, da su to relikti neki još komunističke terminologije i baš smo iznenađeni da niste prihvatili da promenite i ovde gde smo mi tražili amandmanima, a i u celom zakonu.Znate, vi kažete da se ovim zakonom uređuju prava i uslovi za ostvarivanje prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, članova porodica palih i umrlih boraca, i umrlih vojnih invalida. Znači, lepo kažete umrlih vojnih invalida, a ovde kažete palih boraca.Znate, nisu se ti ljudi sapleli, pa pali, to su borci koji su se borili u otadžbinskim ratovima, koji su živote dali u otadžbinskim ratovima i zaslužuju svaku vrstu poštovanja, pa između ostalog i u ovom terminu. Dakle, mi insistiramo da se za svakog borca, koji je poginuo kaže poginuli borac.Zaista, ministre evo razmislite, prihvatite ove amandmane. Ako već niste prihvatili ono što traže ovi ratni vojni invalidi koji već mesecima protestuju, štrajkuju, zimu prezimiše u ovom parku, vi donosite ovaj zakon i opet niste ispunili ono što oni očekuju od svoje države, onda bar pokažite poštovanje u ovom terminološkom delu.Dakle, mi smo, kada smo govorili i u načelnoj raspravi o ovom Predlogu zakona, general Delić je i sam predlagao zakon kojim kojim su regulisana prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i mnogo bolje i mnogo sveobuhvatnije je on to predlagao. Kroz amandmane takođe pokušavamo da vam uredimo ovaj zakon. Za ovaj zakon nećemo reći da je nepotreban i da je apsolutno loš, potreban je, nije loš, ali može biti i mogao je biti mnogo bolji. Imajte sluha za borce koji su dali živote ili delove tela svog, boreći se za otadžbinu.To nije nikakva fraza, to je istina. Ako ne, pogledajte okruženje,

niti poštuje državu, niti zna šta znači boriti se na bilo koji način za svoju državu, za svoju otadžbinu.Molim vas da prihvatite ovaj amandman, a i ostale amandmane, da ukažete poštovanje

Evo i gospođa Radeta i većina nas ovde u sali u svojim porodicama imamo borce srpskog otadžbinskog rata i zaista je za nas, srpske radikale neprimereno da ovako stoji nešto u nazivu, jer oni su poginuli, braneći otadžbinu i srpstvo.Mnogi od njih su njih su porodice u povoju, malu decu ostavili kao siročiće i prava i te dece i njihovih članova porodice, po nama, srpskim radikalima treba da budu nacionalna kategorija.Niste bili tu gospodine ministre, pre nekoliko dana smo pokrenuli temu i to pitanje, da kao u Republici Srpskoj i Srbiji stradanje i borba za očuvanje zapadnih srpskih zemalja treba da se zove srpski otadžbinski rat. To i sami znate, zvanični naziv u Republici Srpskoj, a i tamo je godinama trajala za prava boraca, invalida srpskog otadžbinskog rata. Međutim, oni su ipak uz kasnije određene izmene i dopune

je to na takav način moglo da se sagleda i reši i da se osnovica za njihovu pomoć računa na adekvatniji način, a novca ima u budžetu, onda treba da prihvatite i amandmane i obrazloženja, pre svega koja vam je dao general Delić, zato što to to što ćemo mi da poštujemo i članove porodica poginulih boraca, dakle zaista u pravom smislu reči sprskih junaka, kao i invalide srpskog otadžbinskog rata, nešto što će da bude putokaz budućim generacijama. Da znaju da postoje ljudi koji su bili spremni da brane otadžbinu i srpstvo, za razliku od raznoraznih dezertera, kako ovih što sede ovde, odnosno, sada trenutno i ne sede u skupštinskim klupama iz ovih prozapadnih stranaka, tako iz svih onih zapadnoevropskih i američkih agentura u mnogim nevladinim organizacijama.Vi plaćate iz budžeta Republike Srbije Natašu Kandić, Jelenu Milić i takve koji su za NATO, protiv interesa ove zemlje, pre svega Kandićka koja je jedno dokazano zlo i koja osim toga što je učestvovala direktno u pisanju lažnih optužnica protiv političkog i vojnog vrha ove zemlje, tvrdi da je u Srebrenici bio genocid. Dakle, za takve imate novac i to je skandalozno i neprihvatljivo, a za borce, invalide i članove njihovih porodica vi dajete na ovaj način na koji ste utvrdili, počev od osnovice, pa preko te pomoći koja nije adekvatna i sa kojom oni apsolutno ne mogu ni najosnovnije lekove, ni potrepštine koje im trebaju da kupe, da to urade.Znate, svest o tome da je država ugrožena, otadžbina Srbija i da treba da se brani, je nešto što u normalnoj srpskoj porodici svako dete ponese, što se kaže od kako ga zaljulja kolevka.I ako je svako, oni koji protestuju svih ovih dana i u parku preko puta Skupštine, ispred Predsedništva i dolazili su kod nas na razgovore i mi išli kod njih, zvali su i sve poslaničke grupe, ako oni i dan danas kažu, da ne daj bože da je sutra otadžbina Srbija ugrožena, to su i ovi borci koji su bili sa slavnim generalom Delićem na Paštriku, to su oni svi borci sa Košara, to su svi oni koji su i pre toga išli kao

poigravamo na takav način da kažemo da su neki njihovi zahtevi megalomanski, ovakvi ili onakvi.Dakle, u sklopu, eto, na kraju tek dobre volje Vlade da se konačno donese ovakav zakon, a general Delić je kao poslanik SRS, imajući u vidu i svoje kontakte i muku koju deli zajedno sa njima, decenijama još pre tri godine podneo Predlog zakona o pravima boraca i članova porodica poginulih boraca, uzmite u obzir kao najdobronamernije sve ovo što smo napisali ovim amandmanima, pa tako i da prihvatite i ovaj amandman da je reč o poginulim borcima srpskog otadžbinskog rata, kao i borcima koji su se borili za našu južnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, a koju moramo da čuvamo i da je branimo, kao najveću srpsku svetinju.

definisan je borac koji je državljanin Republike Srbije i definisano je devet tačaka. S obzirom da su oružani sukobi i borbena dejstva bili na teritoriji kopnene zone bezbednosti u periodu od 23. marta 2001. do 30. juna 2001. to takođe treba uključiti u predlog ovog zakona, odnosno u izmenu amandmana. Hvala.

Zahvaljujem.Upravo se u Prijepolju održava komemorativna akademija za 18 ubijenih civila i jednog bivšeg penzionisanog kapetana JNA koji su 1993. godine oteti iz voza u Štrpcima kao građani Republike Srbije, odvedeni u nekom pravcu i likvidirani.Dakle, 27 godina se navršilo od tog zločina koji je učinjen nad građanima Republike Srbije, nad 18 Bošnjaka i jednim Hrvatom, za koje su podignute optužnice, procesuirani su pred sudovima u Srbiji, u BiH, u Crnoj Gori, određeni pripadnici paravojnih organizacija.Neki procesi se još uvek događaju, ali na žalost porodice ubijenih i otetih još se suočavaju sa činjenicom da su svega za nekolicinu pronađeni posmrtni ostaci, da većina još uvek nije pronađena i da nema spomen obeležja, da ne postoji njihovo grobno mesto i tako dalje.Kao što se suočava i sa činjenicom da im nije priznat status status civilnih žrtava rata i da uopšte nemaju bilo kakvu satisfakciju, reparaciju od organa države Srbije. Mislim da je usvajanje ovog zakona prilika da na neki način, pored toga što ćemo odati i ovim činom, ja želim da odam počast svim civilnim žrtvama ratova 90-tih godina, kao i ovim civilnim žrtvama kojima se danas navršava 27 godina od otmice i ubistva, a tako i svim ostalim. Pozivam, kako Vladu, tako i ministra i sve odgovorne da zaista promislimo da svim onima koji su bili građani ove države, koji su nosili državljanstvo Republike Srbije, bez obzira na veru i naciju, koji su civilne žrtve rata, priznamo to pravo i da oni, odnosno njihove porodice dočekaju da dobiju taj status civilnih žrtava rata i da na taj način steknu određena prava koja im sleduju prema zakonu i prema svemu onome što su preživeli. Kao i to da se učine posebni napori da se pronađu pronađu posmrtni ostaci za preostale za koje još uvek ne znamo gde su i za koje porodice uporno tragaju. Evo, svake godine na današnji dan u Prijepolju se sećaju u upozoravaju sve nas na način da se suočimo sa svim onim što nam se dogodilo u prošlosti, možemo ići ka boljoj budućnosti. Hvala.

Uvaženi gospodine ministre Đorđeviću, dame i gospodo narodni poslanici, ja želim da izrazim svoje žaljenje i nezadovoljstvo što je Vlada

tom članu 5. definisano je sedam kategorija boraca, ali nije uključena osma kategorija boraca. Naime, ja sam svojim amandmanom tražio da se svim pripadnicima Vojske Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju.Zašto sam to tražio? Smatram da se preko 50.000 krajiških boraca časno i ponosno borilo za interese svoga naroda, da su se borili i vodili odbrambeni rat pre svega zbog namere ustaškog režima Franje Tuđmana, da stvori etički čistu Hrvatsku državu bez Srba.Dakle, Krajišnici nikako nisu želeli taj rat. Krajišnici su hteli sporazum sa hrvatskim narodom. Krajišnici su bili spremni da prihvate multietničku demokratsku hrvatsku državu, ali nažalost, sa druge strane, imali smo ustašku politiku čiji cilj, ponavljam, bio je proterivanje krajiških Srba na ustaškim načelima i na načelima Nezavisne Države Hrvatske.Ja ću navesti nekoliko razloga zbog čega smatram da bi ovim Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica trebalo da se prizna preko 50.000 pripadnika Vojske Republike Srpske Srbija priznala krajiške oficire i podoficire i njima je priznat ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Postavlja se pitanje, i o tome sam često govorio

Da li je moguće da se prizna samo 5% ili 10% boračkog sastava Vojske Republike Srpske Krajine, a da se ostalih 90%, 95% boraca ne prizna? Krajiški borci su ogorčeni i nezadovoljni, jer smatraju da nisu vodili privatni rat.Drugi razlog. Podsećam ministra Đorđevića da je Hrvatska svojim zakonom o pravima hrvatskih veterana krajem 2017. godine, priznala pripadnike hrvatskog veća odbrane iz komšijske BiH. Dakle, Hrvatska je sve pripadnike hrvatskog veća odbrane iz druge države u potpunosti izjednačila sa pravima pripadnika hrvatske vojske i pri tome se nije obazirala šta će reći Sarajevo, šta će reći zvanični Beograd i šta će reći međunarodna zajednica. Ona je smatrala da su pripadnici hrvatskog veća odbrane iz BiH se borili za hrvatske državne nacionalne interese i Hrvatska je to svojim zakonom uvažila.Treći argument u prilog moje teze zašto smatram da bi ovim zakonom trebalo da se priznaju krajiški borci, odnosno njihova borba tokom čitavog rata u dvostrukom trajanju.Naime, Hrvatska je 1993. godine, izmenama i dopunama Zakona o penziono-invalidskom osiguranju, priznala preživele pripadnike oružanih snaga genocidne Nezavisne države Hrvatske. Znači, priznala je preživele ustaše i domobrane i rekla im – mi priznajemo vašu borbu za hrvatske državne interese, priznajemo da ste izvršili genocid nad srpskim narodom, nad Jevrejima i Romima, priznajemo da ste sistematski klali i ubijali Srbe i zato period od 15. aprila 1941. godine

Ako ste posle toga, posle 15. maja, bili zarobljeni i bili u zatvoru tri, četiri, pet godina, i za to ćemo vam priznati radni staž u dvostrukom trajanju. Dakle, osam godina vam priznajemo, ustaše i domobrani, za period kada ste počinili genocid nad srpskim narodom, Romima i Jevrejima i još četiri, pet, šest, sedam, osam godina za period dok ste bili u zatvoru.Da bi to ostvarili, preživele ustaše i domobrani, trebala su im dokazna sredstva, obično država traži pismene dokaze. Pošto preživele ustaše i domobrani 1993. godine nisu imali pismene dokaze, onda je država rekla ovako – imaju dva proustaška udruženja koji će vama izdavati potvrde i uverenja da ste bili u oružanim formacijama Nezavisne države Hrvatske. Odete u ta dva udruženja, društvo „Hrvatski domobran“, „Društvo regularne hrvatske vojske“, dobićete potvrdu ili uverenje. Sa tom ćete potvrdom ili uverenjem otići u hrvatski penzioni fond ili zavod i na osnovu toga ćete dobiti penziju. I od 1993. godine preživele ustaše i domobrani primaju penziju. Prema informacijama zagrebačkog „Jutarnjeg lista“ iz 2013. godine,

a Hrvatska godišnje iz budžeta izdvaja blizu 50 miliona evra da isplaćuje penzije ustašama i dobranima.Za izmene i dopune Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju da da penzije hrvatskim nacistima i koljačima Hrvatska nije pitala nikoga, nije pitala ni Beograd, nije pitala ni međunarodnu zajednicu, rekla je – ustaše su se borile za hrvatske državne nacionalne interese. Tim zakonom, hrvatske oružane snage su, po predlogu ratnog zločinca Franje Tuđmana, nazvane „domovinska vojska“. I sada vi lepo vidite, znači, imamo prvi domovinski rat, to je genocid nad srpskim narodom NDH i prvu domovinsku vojsku, imamo drugi domovinski rat koji je vodio Franja Tuđman, kao naslednik Ante Pavelića, i imamo domovinsku vojsku. Znači, prvu domovinsku vojsku, drugu domovinsku vojsku, prvi domovinski rat, drugi domovinski rat.Četvrti argument zašto smatram da bi ovim zakonom trebalo da se pripadnicima vojske Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju.

i kažnjen nemački narod, izvršena denacifikacija, iz razloga što je Hitlerova Nemačka počinila strahovit genocid, Holokaust, izvršila agresiju, bila krivac za taj rat.Šta rat.Šta je uradila posleratna Nemačka? Svega šest godina posle rata, 1951. godine, ta Nemačka koja se distancirala od Hitlerove, od Trećeg rajha, od Hitlerove Nemačke, donela je zakon gde je rekla – svim pripadnicima nemačkog Vermahta, svim pripadnicima SS formacija od 1951. godine isplaćujemo penziju, su se oni borili za nemačke interese, osim onih za koje se utvrdi da su počinili ratne zločine, zločine protiv čovečnosti.Prema podacima iz februara prošle godine, godine, nemačke penzije primaju i pripadnici nemačkog Vermahta i SS formacija koji nisu Nemci, koji su pripadnici drugih naroda. Prema tim podacima, preko 2.000 lica sa područja evropskih država, Amerike i drugih delova sveta prima penzije iz nemačkog budžeta za ratovanja na istočnom frontu, na balkanskom ratištu, na drugim ratištima, u visini od 400, 500 evra do 1.300 evra. Dan-danas 71 Hrvat koji je bio pripadnik nemačkog Vermahta SS divizija prima iz nemačkog budžeta penziju u visini 500, 600, 700, 800 evra. Ova Nemačka ceni borbu Hrvata u jedinicama nemačkog Vermahta.Sada ispada da su krajiški borci gori od ustaša, sada ispada da su krajiški borci gori od nacista jer, ponavljam, Nemačka se nije libila šest godina posle rata da isplaćuje penzije pripadnicima nemačkog Vermahta i SS formacija i Hrvatska se nije libila da od 1993. godine isplaćuje penzije preživelim ustašama. Sad Sad se Krajišnici pitaju – čekajte, čiji smo mi?U obrazloženju Vlade kojim je odbijen moj amandman, a moj amandman glasi: "U članu 5. stav 1, posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi da se kao borac priznaje i pripadnik srpske vojske Krajine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine u zonama pod zaštitom Ujedinjenih nacija, koji je učestvovao u oružanim akcijama posle 27. aprila 1992. godine do 12. novembra 1997. godine na području pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, broj

pod posebnom zaštitom Ujedinjenih nacija, od 20. marta 1992. godine".U obrazloženju za odbijanje mog amandmana stoji sledeće, citiram: "Postoji veliki rizik da zakonsko rešenje koje se odnosi na priznavanje statusa borca u Republici Srbiji koje bi obuhvatilo i druge kategorije pripadnika lokalnih oružanih snaga, dakle, u ovom slučaju pripadnika Srpske vojske Krajine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine, bi mogle da proizvedu negativan efekat ne samo u okruženju, već i u odnosima Republike Srbije i međunarodne zajednice.Pa šta bi nama Hrvatska mogla reći da mi priznamo pripadnike Vojske Republike Srpske Krajine, odnosno njihovu pravednu borbu protiv ustaškog režima Franje Tuđmana za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju? Pa šta vi nama, gospodo Hrvati, možete da prebacujete, kada ste vi priznali pripadnike Hrvatskog veća odbrane iz komšijske Bosne i Hercegovine? Postojala je Republika Herceg-Bosna, ona je nestala, a vi ste priznali borce Republike Herceg-Bosne. Postojala je Republika Srpska Krajina, koja je nestala ne zbog vojne pobede hrvatske vojske, nego pre svega zbog politike dvostrukih standarda zapadnih centara moći i neodgovorne politike tadašnje vlasti u Srbiji.Šta vi nama ima da zamerate ako smo mi priznali krajiške borce, kad ste vi priznali pripadnike hrvatskog veća odbrane? Drugo šta vi imate nama da zamerate da mi priznajemo krajiške borce, kad ste vi priznali ustaše, priznali ste domobrane. Priznali ste im osam godina, odnosno četiri godine za vreme NDH u dvostrukom trajanju zato što ste izvršili genocid nad našim narodom. Šta bi vi nama iz Zagreba zamerili? Mora da se pokrijete ušima i da ćutite. Šta bi nam zamerili iz Međunarodne zajednice? Šta bi nam zamerila Nemačka? Izvinjavam se gospodo u Berlinu, pa vi ste 1951. godine svojim zakonom dali penzije pripadnicima nemačkog Vermahta i ESS formacija, pa valjda i mi smemo da priznamo i krajiške borce

da ovo obrazloženje Vlade nije argumentovano, nije zasnovano na činjenicama, a ja sam dao sada četiri primera, četiri konkretna dokaza zašto smatram da bi moj amandman trebao da bude usvojen, da se ispravi istorijska nepravda preko 50 hiljada pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine i da se time priznaju ne samo krajiški borci, nego svi Krajišnici.Nadam se da će ovde prisutni ministar Đorđević, da uvaži ova moja četiri argumenta, i da još pre glasanja o Predlogu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, da razgovaramo, da se ovaj amandman usvoji i da postane sastavni deo novog zakona, zakona, koji je inače u celini veoma dobar. Ja sam to juče govorio, koji na jedinstven način, na jedan sistematičan način uređuju ovu veoma kompleksnu materiju.Dobio sam prethodnih dana mnogo poruka od Krajišnika, mnogo poziva i mejlova, razgovora. Ministre Đorđeviću, verujte ako bi ovaj amandman bio usvojen Krajišnici ovo nikada ne bi zaboravili. Zaista bi rekli da je Srbija nakon 25 25 godina od završetka rata na području Hrvatske u potpunosti priznala Krajišnike i njihovu pravednu i pravičnu borbu protiv ustaškog režima Franje Tuđmana za interese svog naroda, za interese države Srbije i za interese Jugoslavije. Hvala. iznenađuje da u okviru obrazlaganja ovog amandmana kolega govori o tome šta bi nama neko zamerio. Pa, zar mi u Srbiji i srpska država i vlast treba da vodi računa o tome šta bi nama zbog nekog našeg poteza rekla hrvatska ustaška država. To je zaista neprimereno.Ovaj amandman u suštini je trebalo prihvatiti ministre, ministre, ali SRS je jedina politička partija i to jednostavno mora da se kaže koja priznaje Republiku Srpsku Krajinu, trenutno okupiranu srpsku državu, koja priznaje Vladu Republike Srpske Krajine, koja priznaje Milana Martića predsednika Republike Srpske Krajine, koji kaznu zatvora služi, vi to ministre znate, u Estoniji pod neverovatnim uslovima bez ikakve pomoći i porodica mu je nezbrinuta. On tamo čak i hranu koju dobija u zatvoru plaća. Toliko nehumani uslovi su nešto što bi trebalo da bude nekako tema, ne mora ovog zakona, ali bogami i ovog zakona.Kada su u pitanju borci Krajišnici, mislim na Republiku Srpsku Krajinu, svako ko je prolazio auto-putem novosadskim, negde na delu gde se iz Ugrinovačke ulice iz Zemuna, ulazi na taj put, video je, odnosno gledamo već više od 25 godina, nekada mladiće, a sada sredovečne ljude, koji su u tom otadžbinskom ratu ostali bez obe noge. Oni prose, oni čekaju da neko od vozača otvori automobil i da im da neki dinar.Ta slika je slika i prilika odnosa države Srbije prema borcima otadžbinskih ratova, i ne može se reći da vi sada nekako niste donekle popravili stanje i da ne gledate da zaista popravite stanje. Niste isti kao što su bili ovi žuti koje to zaista, apsolutno nije interesovalo, ali Republika Srpska Krajina mora da bude prisutna i u razgovorima. Kad razgovarate u inostranstvu, kad razgovarate u diplomatskim krugovima. Republika Srpska Krajina je privremeno okupirana srpska država i to niko od zvaničnika u Srbiji ne ponavlja i to je nešto što mi jako zameramo. Vojislav Šešelj je napisao knjigu sa naslovom „Srpski narod mora osloboditi Republiku Srpsku Krajinu“ mora to ostati u narodu.Znamo mi da imamo problem i sa KiM, da se otvara problem i Republike Srpske, ali ako mi budemo to zaboravljali, ako budemo zaboravljali borce koji su dali živote ili delove tela za te naše države, mislim na Republiku Srpsku i na Republiku Srpsku Krajinu i deo Srbije mislim na KiM, onda to neće biti dobro. Zato bi zaista trebalo malo ozbiljnije razmisliti i o ovom predlogu i o amandmanima generala Delića koji je amandmane podnosio kao sudionik svega što se dešavalo srpskom narodu i u ime boraca njegovih koji su se sa njim borili, koji su izginuli ili su ostali invalidi. On zaista ima apsolutni legitimitet i puno pravo da se obraća i ministrima i Vladi i svim državnim zvaničnicima, ali to ne bih rekla za kolegu koji je govorio malo pre o amandmanu.Ovo takođe nešto što treba da služi kampanji vladajuće stranke, zato što lično poznajem puno boraca Republike Srpske Krajine, puno članova njihovih porodica, imam ih i u široj i užoj familiji i rekli su prvi put kada Linta bude branio interes Krajiških boraca, samo da ga pitamo

Smatram da je ova tema o kojoj raspravljamo i danas, ima nacionalni i državni značaj i da ne bismo trebali da oko ovog pitanja politizujemo i jedni druge napadamo bez argumenata.Što se tiče mene lično, tačno je da ja nisam bio borac vojske Republike Srpske Krajine. Ja sam završio osnovnu školu u jednom selu koje se zove Perna u opštini Vrginmost na Kordunu, jer sam živeo sa svojim bratom kod dede i babe. Nakon završene osnovne škole, završio sam gimnaziju u Karlovcu 1988. godine, a te iste godine u jesen otišao sam na služenje vojnog roka u Ljubljanu, Devetu armiska oblast. Nakon povratka iz vojske, iz JNA 1989. godine upisao sam Filozofski fakultet u Zagrebu, odsek istorija, odnosno povjest kako oni kažu tamo. Završio sam kao jedan od najboljih studenata dve godina Filozofskog fakulteta u Zagrebu i u proleće 1991. godine se vratio svojoj kući u opštini Vrginmost.Na osnovu odluke krajiških vlasti, na osnovu odluke pokojnog predsednika Opštine Vrginmost Mitra Obradovića,

Nije problem, može i po amandmanu. Samo jedna rečenica, da je ovo zaista šuplja priča kada govorimo o redovnim ili vanrednim studentima. Da li je moguće da je neko branio redovnim studentima da idu da se bore?Od mog rođenog strica sin, Stevo Radeta, je bio student druge godine Mašinskog fakulteta. Nažalost, u 23. godini je poginuo na brdu Sjemeć.

Samo sam hteo veoma kratko da kažem i svoju biografiju i da kažem šta sam radio u tom periodu.Dakle,

1991. na ratištu su bili moj pokojni otac i brat. Ja sam svake godine dolazio dva puta godišnje za vreme RSK i tokom zime

da mi to ne oduzima mogućnost da se iskreno borim da moji Krajišnici, krajiški borci budu priznati i da oni nisu vodili privatni rat.Meni bi lakše bilo da kažem - ja nisam bio borac RSK, ja nisam bio na ratištu, šta mene briga za krajiške borce. Ja imam osećaj odgovornosti i ovo je jedna vrsta mog moralnog duga prema tim časnim ljudima koji su se borili, ponavljam, protiv ustaškog režima Franje Tuđmana za slobodu i moju i našeg naroda. Najmanje što mogu da učinim je da makar na ovaj način vratim deo duga prema tom narodu.Hvala. Gospodine ministre, uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, ja prihvatam obrazloženje koje je dala Vlada ne prihvatajući ovaj amandman, jer, stvarno, u članu 5. u u stavu 1. u tački 6) se pominje taj datum 27. Tako da, ono što sam ja tražio može da se podvede i pod tačku 6) i ne mora da bude u tački 7).Time hoću da kažem da smo mi pišući ove amandmane želeli da ovaj zakon učinimo bolji. Međutim, čitajući obrazloženja, ovo govorim kao ovlašćeni predstavnik, ja sam sada video da pojedini amandmani koji su prihvaćeni učinili su ovaj zakon gorim nego što ga je predložila Vlada.Zamislite, recimo, prihvaćeno je da se umesto Ravnogorske spomenice kako je predložila Vlada, usvoji amandman antifašistička spomenica. Da mi danas proslavljamo neki jubilej to bi bilo u redu, pa da se podeli i Ravnogorcima i da se podeli partizanima, ali ako već jedni imaju Partizansku spomenicu 1941.–1945. Vlada je odlično predložila da postoji ravnogorska spomenica 1941. 1945.Znam mnogo ljudi koji bi tražili, jer više mislim da nema živih Ravnogoraca, koji bi tražili da dobiju, jer imaju pravo po ovom zakonu tu spomenicu, ali možda je Vlada vodila računa o troškovima. Siguran sam da nikad nijedan potomak Ravnogoraca neće tražiti antifašističku spomenicu.

Danas ne možemo da reagujemo jer je Vlada prihvatila nešto što je gore od njenog predloga.Kao ovlašćeni predstavnik želim da nešto kažem i o ovom obrazloženju pali borac i poginuli borac. Naša najbolja namera je bila da zakon koji već 28, 29 godina postoji i u kome je taj termin dat, da se konačno novim zakonom promeni jer vojnik je poginuo, a borac je znači pali borac. Da bude potpuno jedinstven termin, poginuo je i borav, poginuo je i vojnik. A u ovom obrazloženju kad se kaže – umrli. Pa, umrli borac i umrli vojnik je umrli, i jedan i drugi su nestali. Zna se kako u našem pravnom sistemu posle pet godina se oni proglašavaju, znači mrtvim i stiču, takođe, status koji im po ovom zakonu

ono što… neprihvatanje ne može da se obrazloži, onako, da kažem, pa da mi ovde onda zaključimo da u ovoj sali svi imao jedinstveni tretman. Nemamo gospodo isto kao što iz ovih amandmana možemo da zaključimo da to što smo mi pomirili zakonom Ravnogorce, odnosno pripadnike Ravnogrskog pokreta i pripadnike Narodnooslobodilačkog pokreta, odnosno Partizane, mi danas ovim amandmanima dokazujemo da je to samo formalno i da u suštini nije tako, a to će se videti i kasnije kroz onu komisiju koja treba da rešava pitanja Ravnogoraca u kojoj se nalaze tri pripadnika SUBNOR-a.Zato za sve ove godine od kad je došlo do tog izjednačavanja nikada nije moglo da se učini ništa, jer SUBNOR uvek glasa protiv. Iz toga vidimo da mi, ovde koji sedimo dozvoljavamo i samo se formalno slažemo da je došlo do pomirenja i do izjednačavanja u pravima pripadnika jednog i drugog pokreta. U stvari, ovo što mi radimo ovde time ne dolazi do pomirenja već samo pokazujemo da da je to samo formalno.Ja, kao narodni poslanik ne prihvatam, ne vidim i nikada ne bih glasao za nešto što je formalno i iza čega stoje nekakve sasvim sasvim druge namere.Ovde, u ovoj sali je bilo onih koji su izrazili svoje nezadovoljstvo sa tim što ste ustanovili „Ravnogorska sponica 1941-1945“, ali to je, na kraju krajeva, njihovo pravo.

Sa jedne strane ona priznaje borbu Ravnogoraca kao pripadnika opšteg antifašističkog pokreta, ali pravo ime za njihovu spomenicu je bilo Ravnogorska spomenica 1941-1945. godine.Hvala. Reč ima narodni poslanik gospođa Maja Gojković, po amandmanu.Izvolite. neće biti mesta u 21. veku u Republici Srbiji, da se i dalje delimo, toliko godina posle završetka Drugog svetskog rata, na potomke onih koji su se borili za slobodu ove države kao partizani ili nas, sa ponosom kažem, kao potomke onih koji su se takođe borili za slobodu Srbije i srpskog naroda i za slobodu Evrope, ali po jedinicama kraljevske vojske, odnosno generala Draže MihailovićaNe vidim u čemu je tu problem i zašto neko ne može da govori o tome sa jednakim ponosom kao što govore potomci komunističkih partija ili onih koji su dali svoje živote kao partizani? I jedno i drugo je istorijski dokazana činjenica i Srbija treba da bude ponosna da je imala dva oslobodilačka pokreta. Jedina je u Evropi imala dva oslobodilačka pokreta.Mi ne bi trebali ovde da otvaramo neke stare rane, jer znamo da je istoriju pisao pobednik, znamo kako je istorija izvrnuta, ali posle smo dobili šansu da tražimo rehabilitaciju naših dedova i ja sam to iskoristila. Ja sam to iskoristila i ja sam Dobrivoja Gojkovića rehabilitovala pred sudovima ove države.Žao mi je što nisu tu kolege iz Socijalističke partije Srbije, jer bez obzira koliko smo mi zajedno na nekim projektima i gradimo zajedno budućnost ove države, kada dođemo do te stare priče, onda ispadne da oni ne mogu da naprave jedan korak dalje i da se jednostavno Srbija ne deli više na partizane i na četnike, nego da priznamo zajednički istorijsku činjenicu, da su se i jedni i drugi borili isključivo za slobodu Srbije.Posle da ne zalazimo mnogo u istoriju ko je koga izdao i zašto su jedni bili na vlasti, a drugi opet stradali u komunističkom režimu i to mnogo stradali, nego da pokušamo da se izdignemo iznad toga. Zato me čudi ovaj amandman uvaženog potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije Đorđa Milićevića, da mu je smetalo ono što je pisalo u prvom Predlogu zakona, znači ravnogorska spomenica. Ne znam zašto mu je to smetalo? Nisam imala prilike sa njim da razgovaramo duboko o tome, ali, evo, mi smo takvi da ćemo preći preko svega, pa je Vlada Republike Srbije usvojila taj njegov amandman. Izaći ćemo u susret, ako je to jako bolno pomenuti - ravnogorski pokret i, eto, Vlada Republike Srbije je mimo parlamenta usvojila taj njegov amandman koji je postao antifašistička spomenica.Evo, da vam kažem, uvažene kolege, ja ću tražiti tu spomenicu u ime mog dede, jer vi ste rekli da niko neće tražiti tu spomenicu. Ja ću da tražim da bi, prosto, izazvala tu komisiju koja odlučuje o tome da jednom pokaže da li je mislila da treba zakopati te stare podele na partizane i četnike ili su prilikom usvajanja ovog amandmana i podnošenjem tog amandmana mislili da nastavimo tu priču i u 22. i u 23. i u 23. veću.Nismo mi krivi za građanski rat koji se desio u tom periodu. Nismo mi krivi za ono što se dešavalo posle 1945. godine. Zato sam duboko razočarana ovakvim gestom da kolege podnose takve amandmane i neće, bez obzira koliko imaju godina, 20, 30, 40, da je to duboko ideološki u njima, da ne mogu da podnesu činjenicu istorijsku da je postojalo više oslobodilačkih pokreta u našoj državi.Sada ću da vam navedem primer zašto ću da tražim tu spomenicu. Ne znam da li bi mi to deda to odobrio ili pokojni otac, ali ja ću da tražim iz inata zato što je Dobrivoje Gojković, koji je bio sve, samo nije bio komunista i partizan, sve je bio, znači, pristalica pokreta Draže Mihailovića, moj deda stric je bio Dragiša Vasić.

a nas naša Srpska napredna stranka uči da smo svi isti, da smo jednaki, da Srbija može da napreduje samo ako zakopamo te lažno stvorene podele u našem narodu. E to je razlika između partije i partije.Nama trebaju svi, a neko će na svakom zakonu da podmeće prepreke. Ja ću da tražim zato što je Dobrivoje Gojković, uvaženi ministre… Ministre, ako budete imali nekog uticaja na tu komisiju, da vam kažem zašto ću tražiti. Zato što je učestvovao u najvećoj operaciji spašavanja vojnih pilota u Drugom svetskom ratu

mog oca. Uspeli smo prošle godine, uz pomoć saradnje sa Fondacijom „Halijard“ da identifikujemo jednog od te dvojice koji su spavali u kući. Znači, oni postoje. Njihova deca postoje i njihovi unuci, jer je on umro pre nekoliko godina, taj američki pilot koji je spašen zahvaljujući žrtvi srpskih seljaka koji su se borili pod okriljem Draže Mihailovića i koji su se organizovali u tom kraju u svim selima oko Pranjana u kojima je bilo finale te operacije, gde je napravljen aerodrom improvizovano, da bi oni mogli da se spašavaju i da njih 500 napusti Srbiju i,

i odlikovanje Trumana.Prema tome, mi nemamo čega da se stidimo. Mi moramo da budemo ponosni na svaki delić svoje istorije u Drugom svetskom ratu.

i to svi ovde osuđujemo jednoglasno, a onda ne možemo da se delimo u 21. veku i da deo istorije nam je simpatičan, svima nama, a drugi deo istorije ćemo da šutamo. Ne znam do kog veka ćemo da se sklanjamo od činjenice da su se borci Draže Mihailovića borili za slobodu Srbije?Da li znate koliko je strašno bilo u okupiranoj Srbiji stavljati u opasnost svoju ženu i decu time što vi spašavate američke pilote? Nemci su odmah znali gde je ko prespavao nekoliko sati. Nekoliko sati su oni samo boravili u tim kućama i dobila sam priznanje od Fondacije „Halijard“ za to, jer su pronašli ime moga dede.

sam upoznala jednog gospodina iz Šida, 94 godine, on jeste, eto, ali neće biti u toj komisiji. On jeste pripadnik NOB i on se seća svega šta se dešavalo u Šidu i okolini u onim teškim vremenima u Drugom svetskom ratu.Ali, retko ko će u toj komisiji biti, a da je pripadnik NOB-a. Nećemo to dozvoliti. Moraju da budu učesnici, porodice i oni koji zaista dobro poznaju istoriju naše države i koji ne insistiraju više na tim bezveznim podelama.Ne znam u kojoj državi se još uvek toliko insistira na tim istorijskim podelama. Deda od ne znam koga, samo zato što se učlanio u neku levičarsku stranku, je u redu i njegov deda je mnogo doprineo napretku Srbije i oslobođenju Srbije u Drugom svetskom ratu, a mi unuci onih koji nisu bili komunisti, koji su duboko bili antikomunisti, borili se za slobodu Srbije, mi ne smemo ništa da kažemo. Mi moramo i dalje da se stidimo i da prihvatamo sve zarad nekog zajedničkog mira, svaki amandman, i sve da nam bude simpatično i da nam bude sve u redu.Nisam znala za ovaj amandman. Drago mi je što nas je Vlada spasila podele da glasamo za ili protiv, ali da amandman nije bio usvojen od Vlade Republike Srbije ja ne bih glasala za njega, iako mislim da to objedinjuje oba pokreta, jer borba je bila zajednička protiv fašizma, protiv nacista i protiv nemačke okupacije. Hvala.

uvažena predsednice Skupštine, gospodo narodni poslanici, meni je drago što ste i vi govorili o ovom amandmanu, mada imam sasvim drugačiji stav, vezano za Antifašističku spomenicu. Ona je, kako ja kažem, prihvatljiva za sve Ravnogorce, isto kao i za pripadnike Partizanskog pokreta, ali ako bi se dodeljivala danas potomcima kao jubilarna, povodom nekog jubileja vezano za vezano za NOR.Međutim, ovo što ste vi posebno potencirali, a mi iz sopstvene prakse znamo, vezano za tu Komisiju, ovo nije prva Komisija koja ovim zakonom se formira. Tih komisija je bilo i do sada. Nikada ni jedan Ravnogorac nije mogao da ostvari ništa, jer su u Komisiji sedeli pripadnici SUBNOR-a. Da li ih ima? Ima ih verovatno, ali SUBNOR postoji i danje, jer su sada tu naslednici.Ali, vidite kakvo je obrazloženje. je obrazloženje. Mi u SRS kada smo razmišljali o tome kako prevazići taj problem, a da kod dodeljivanja te Ravnogorske spomenice 1941-1945. sve bude transparentno i u redu, kažemo – sigurno pripadnici SUBNOR-a ne treba tu da budu. Pre bi trebalo da budu potomci Ravnogoraca.Ali, ako već Skupština predlaže četiri člana, zašto Skupština ne bi predložila svih sedam članova na osnovu predloga poslaničkih grupa? Po nama je to bilo nekako prihvatljivo.Međutim, vrlo je interesantno obrazloženje zašto je odbijen takav naš amandman.

i neguje tradicije NOB kako bi rad navedene Komisije bilo kvalitetniji, a u cilju sprečavanja pokušaja revizije istorije.Znači, ovo što mi govorimo o Ravnogorcima, mi nekako vršimo neku reviziju istorije.

ću da uputim poruku toj nekoj budućoj komisiji da je prvi predsednik Republike Srbije, u istoriji ikada, koji je došao u Pranjane i održao govor i održao govor u kojem je priznao žrtvu srpskih seljaka koji su svi, ali svi koji su učestvovali u toj operaciji bili borci Draže Mihajlovića, to se vidi i na fotografijama na izložbi koja je bila tog dana. Znači, svi su bili isključivo borci Draže Mihajlovića. Odao je počast tome što su se žrtvovali i spasili u veličanstvenoj akciji koja se proučava na mnogim vojnim akademijama, 500 života, 500 pilota, savezničkih pilota.On

Time je stavio jednu veliku tačku na gluposti da kada neko od nas čiji su dedovi učestvovali i borili se za slobodu ovu države kažu da nisu bili kod Tita u vojsci da mi vršimo revizije.Ne vršim ja nikakvu reviziju, ja govorim samo u ime polovine Srbije

takvom kako je to objašnjeno nama i mnogim generacijama od 1945. godine, na žalost našu do današnjeg dana.Do

I dan-danas se pokušava da se sakrije istina o tome da je Srbija imala dva oslobodilačka pokreta, oba antifašistička pokreta, oba, ali da se od 1945. godine, zahvaljujući velikoj ulozi naših prijatelja Engleza, 1945. jedni dobili privilegiju da vladaju državom i da pišu istoriju, a ovi drugi su stradali.Neki su pobegli van države, neki nisu želeli da pobegnu iz Srbije. Nisu želeli. Među njima je i moj deda, nego su smatrali da će izbori biti demokratski. Tu su se prešli. Kod komunista demokratskih izbora nema. Nije ih bilo 1945. godine. Bilo je onih kuglica i sve ostalo je istorija, ali neću da otvaram stare rane. Koga to interesuje danas u 21. veku?

Verovatno nije sam, verovatno je predsednik te partije tražio jer ne može da pređe preko toga da postoji samo jedna istina, a to je da su Srbi ginuli u Drugog svetskom ratu. Jedni su se borili za kralja i otadžbinu, drugi za Tita, pa kako ko hoće.Stvarno da se unuci raspravljaju ovde oko toga ko je bio u pravu, mislim da je ovaj amandman potpuni višak, ali evo neka to bude jedan veliki izazov za tu komisiju, ko god da je pravi, kako će da pređu preko toga da je predsednik Republike Srbije u Pranjanima u septembru mesecu prošle godine stavio jednu veliku tačku, jer je prvi u istoriji naše države, koji je došao tamo, položili smo venac, poklonili se senima tih ljudi i održali govor u čast svih onih koji su bili hrabri i koji su žrtvovali svoje porodice, svoju decu u želji da spasu savezničke pilote.To je jedan veličanstveni poduhvat. Kažem, ponosna sam, rehabilitovala sam svog dedu zato što nije bio komunista, nije bio komunista, zna se kako se sudilo u ono vreme. Nije mu sudio pravnik, žao mi je što Neđo Jovanović nije tu. Nije mu sudio pravnik, sudio mu je lokalni mesar.Samo sudio mu je lokalni mesar.Samo da kažem svojim kolegama koji možda ništa ne znaju o tim vremena, ali evo, vaspitali su nas tako da je Srbija jedna država i da svi moramo da je volimo, a istoriju dajte da ostavimo istoričarima neka raspravljaju o tome kako god hoće i kog god da su opredeljenja.Kažem, tražiću, kolege, tu spomenicu kako god da se nazove, samo da vidim pod kojim opravdanjem će odbiti mene sa priznanjima i od „Halijard“ fondacije, sa priznanjima od SAD, sa priznanjima od sudova naših, je moj deda nepravično osuđen i dedovi mnogih ovde koji jesu tu, iznenadili bi se u kakvim su sve strankama, a dedovi su im bili bili u jedinicama Draže Mihailovića ili su bili samo pristalice tog pokreta. Tako presuda glasi – pristalica tog pokreta. Kažem, da vidim kakvo će obrazloženje naći.Mi ovde da se delimo, mislim da nije dobro za Srbiju. Zato ako bude takvih nekih amandmana za glasanje, lično ne mogu to da podržim. Sad, zavisi, Vlada je na potezu, pa

pretke, a ako ne mogu da izmirim mrtve pretke, neću da svađam žive potomke. Ali, to izgleda nekima ne možete objasniti.Dame i gospodo narodni poslanici, kao unuk dva vojnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, čiji je komandant bio đeneral Draža Mihailović, ja neću tražiti te njihove antifašističke spomenice. Te ravnogorske spomenice za mog dedu Boška i za mog dedu Lazara su ovde. Ja sam njihova spomenica, Ja sam njihova spomenica, moja majka pokojna je njihova spomenica, moj živi otac je njihova spomenica, moja sestra je njihova spomenica. Svi moji su njihova spomenica.Oni su zaustavili Crnu legiju u vreme kad se Proleterska brigada odmarala. Oni su zaustavili Crnu legiju i tako sam ja postao spomenica. Da oni nisu zaustavili ustaše, mene danas ne bi bilo, ne bi bilo mnogo njihovih potomaka, ali su oni zajedno sa drugima zalegli i odbranili stanovništvo od Francetićeve Crne legije i od njihovog hrvatskog cveća, a iza svojih leđa imali su više, više nacionalnih sela i nikome ništa nažao nisu učinili.Moj deda Lazar je odrobijao tri i po godine, ali tadašnjom revizijom suđenja i u komunističkim vremenima, dokazano je da mu je to bilo namešteno, pa je posle tri i po godine u ponovnom suđenju oslobođen.Ja sam njihova spomenica. Ne treba meni antifašistička spomenica. Neću da je delim sa Tuđmanom, ne pada mi na pamet. Neću da delim spomenice sa potomcima Franje Tuđmana,

pa umesto da ga likvidiraju, obukli su ga u neku komunističku uniformu i poslali u Srbiju. S njim neću da delim spomenicu.Neću da delim spomenicu sa Franjom Pircom, koji je posle 10. aprila izdao kraljevsku avijaciju i otišao, bio je član glavnog stožera Ante Pavelića, da bi se 1944. godine vratio kod Tita, pozvao sve bivše kolege pilote na promenu ratnog rasporeda i sve oni koji su uzleteli protiv Hitlera i srušili 154 švapska aviona. Pozvao na promenu ratnog rasporeda, odveo u selo Jabuka kod Pančeva, njih 72 i streljao.Ja sa njima neću da delim spomenice. Moje spomenice su ovde. Ja priznajem jedino da nisam baš u potpunosti verovao u hrabrost svojih dedova, ali mi je trebalo 40 godina da spojim dve lekcije u školi. kraljevska vojska je bila trula i kapitulirala, kraljevska vojska je bila trula i kapitulirala.U drugoj lekciji sam učio kako smo 27. marta mi, mi, a tu se mislilo na komuniste, verovatno, mi odložili napad na Sovjetski savez za nekoliko meseci i time spasili Sovjetski savez. Trebalo mi je 40 godina da dve lekcije spojim u jednu. Ko to mi? To znači kraljevska vojska je spasila i Kraljevina Jugoslavija je spasila Sovjetski savez, koji je 1944. godine doakao Kraljevini, zajedno sa Markom Mesićem i Franjom Pircem, Tuđmanom itd.To su oni koji su od saveznika naručivali, kao Kočo Popović, sravnite Leskovac sa zemljom. To su isti oni koji su zbog vođe neprijateljskog vojnika iz Prvog svetskog rata streljali u Srbiji šta su stigli. Kao naredila OZNA, kraj priče, 70.000 ljudi. I terali omladinu Srbije na najveći streljački stroj na Sremskom frontu koji je postojao u Evropi. To je bio klasičan streljački stroj. Sa njima ja neću da delim spomenice. Moje spomenice su ovde, na dedu. Ja sam živa spomenica.Najveći dobitnici te revolucije, još samo mi u Srbiji čuvamo, ne želeći nikog da delim, samo kažem, samo mi želimo to da čuvamo. Ja nemam ništa protiv onih koji to žele da čuvaju, ali treba da znaju, najveći dobitnici te navodne revolucije su Slovenija, Hrvatska, BiH, Makedonija. Oni su najveći dobitnici. Oni su dobili svoje nacionalne države i prvom prilikom, dobili su svoje nacionalne države, uprkos tome što je ta država bila stvorena od pobednika Kraljevina Srbije i Crne Gore i poraženih krajeva Austrougarske. Uprkos tome što su poraženi u Drugom svetskom ratu, oni su najveći dobitnici. Nezavisna država Hrvatska je stvorila Socijalističku republiku Hrvatsku samo kao prelazno rešenje između jedne Nezavisne države Hrvatske i druge. E, sa njima neću da delim odlikovanja, neću da tražim zajedničku spomenicu, zato što su oni podigli pušku na državu u kojoj su bili najveći dobitnici. Hvala. Arsić** Poštovani narodni poslanici, saglasno članovima 27. i 205. Poslovnika, određujem pauzu do 16.00 časova, kada nastavljamo sa radom u delu sednice koji se odnosi na postavljanje poslaničkih pitanja Vladi poslednjeg četvrtka u mesecu.(Posle